запознаване с предложенията по доклада по § 15 сме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя. Гласували

Прекратете гласуването!

„(4) В случай, че органът по назначаването не осигури ползването на отложения отпуск до края на следващата календарна година, държавният служител има право сам да определи времето на ползването му, като го уведоми за това в седемдневен срок преди ползването на отпуска.”

„но не за повече от 10 месеца” се заличават. 4. Създава се нов чл. 104а със следното съдържание: „Регресна отговорност при незаконно незаконно уволнение Чл. 104а. (1) Регресна отговорност за плащане на обезщетението по чл. 104, ал. 1 носи и органът по назначаването, подписал заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.

и не подкрепя предложението по точки3, 4 и 5. Предложение на народните представители Делян Добрев, Менда Стоянова и Светлана Ангелова. Комисията подкрепя предложението.

а) алинея 1 се изменя така: „(1) Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на органа по назначаването през календарната година, за която се полага.”; б) алинея 3 се изменя така: „(3) Държавният служител ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Органът по назначаването е длъжен да разреши платения годишен отпуск на държавния служител до края на съответната календарна година,

Когато нуждите на службата налагат, органът по назначаването може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, държавният служител не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му. (3) В случаите по ал. 1 или когато органът по назначаването откаже да разреши ползването на поискания платен годишен отпуск, той издава мотивирана писмена заповед. (4) В случай, че органът по назначаването не осигури ползването на отложения отпуск до края на следващата календарна година, държавният служител има право сам да определи времето на ползването му, като го уведоми за това в седемдневен срок преди ползването на отпуска. (5) Правото на държавния служител на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на ал. 2, правото на държавния служител на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.” 4. В чл. 61: а) алинея 2 се изменя така: „(2) При прекратяване на служебното правоотношение държавният служител има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за служебен стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 59, правото за който не е погасено по давност.”; б) създава се ал. 3: „(3) Размерът на паричното обезщетение по ал. 2 се определя съобразно размера на брутната заплата, определена на държавния служител, към датата на прекратяване на служебното правоотношение.” 5. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 8а и 8б: “§ 8а. Неизплатеният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г.

по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и на бюджетните взаимоотношения с общините за 2010 г. по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя

Уважаеми колеги, това са предложения на народни представители между първо и второ четене. Това означава, че тези текстове не са гледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество, с други думи, социалните партньори не са се произнесли по тези текстове. За какво става въпрос?

Тези, „до 15 дни”, забележете, се определят с акт на Министерския съвет, тоест според длъжността Министерският съвет със свой акт казва какъв да бъде размерът на допълнителния платен годишен отпуск. Сега предложението на колегите от ГЕРБ е да бъдат орязани тези допълнителни „до 15 дни” права на държавните служители. Тук възниква големият въпрос: защо точно на държавните служители орязваме тези допълнителни „до 15 дни” отпуск? Ако направим цялостен преглед на законодателството и огледаме всички допълнителни бонуси на държавните служители във всички сектори, а не само и единствено на служителите в държавната администрация, ако погледнем какво се случва в Министерството на вътрешните работи, на вътрешните работи, в Министерството на отбраната и в другите сектори, където има държавни служители, ще видим, че има допълнителни бонуси, които мотивират държавните служители да изпълняват тази своя служба. Тези текстове са приети от времето, когато министър на държавната администрация беше господин Марио Тагарински, който е тук. Той може да ви каже, че това са бонуси, съгласно които държавните служители имат кондицията, имат мотивацията, имат съответния стимул да бъдат държавни служители, да отдадат себе си, всичките си познания и качества на държавната служба. Сега, когато казваме, че държавната администрация е раздута и не изпълнява своите задължения така, както повелява законът, какво трябва да кажем на държавните служители? „За да работите добре, ние ви орязваме допълнителния платен годишен отпуск.” Вторият текст, който предлагам да отпадне, е: „Правото на държавния служител на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години”, тоест давностният срок, който отпадна за служителите по трудови правоотношения. Уважаеми колеги, погледнете становището и анализа на Икономическия и социален съвет по прегледа на конвенциите на Международната организация на труда. Точно в този текст на Конвенция

Много ви моля да подкрепите предложенията, които правя, за да защитим честта на държавния служител, да му дадем възможност да работи спокойно и да може да изпълнява по най-добрия начин своите ангажименти.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, вземам думата, за да Ви репликирам по трите въпроса, по които Вие направихте своето изказване. По първия въпрос – защо това не е разглеждано в организацията и дейността на Народното събрание, в който да запишем, че законодателният орган не следва да приема никакви текстове по никакви закони, без преди това да ги е съгласувал с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Едва тогава бихме могли да приемем Вашия аргумент. Ние като законодатели сме избрани от хората точно заради това – да правим законите тук, а не непременно преди това да сме ги съгласували с някой. По втория Ви въпрос, за 15-те дни допълнителен отпуск на държавните служители, искам да кажа, че тези 15 дни ги има само при държавните служители. Заедно с 20-те дни основен отпуск плюс 12-те дни за ненормирано работно време, това правят 47 дни отпуск.

много натоварен, повече от всички останали по Кодекса на труда, както и от другите заети в публичния сектор, той трябва да получава още 15 дни?! Защото аргументът Ви, че отпуската трябва да бъде бонус, не е аргумент. Бонусът е към заплатата – пари или други

Там за всички останали, работещи по трудов договор, този текст отпадна. Смятам, че е справедливо да има еднакво третиране както на държавните служители, така и на работещите по Кодекса на труда. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Вярно е това, което каза госпожа Стоянова, че в правилника няма изрично задължение, особено при текстовете на второ четене, когато няма становище на това да спира продължаването на приемането на текстовете. Когато обаче се обсъждаше правилникът, аз направих това предложение, но то беше отхвърлено, тоест аргументът Ви, че не съм направил предложение, не е верен. На второ място, що се отнася до това дали държавните служители трябва да имат допълнителен бонус, за да възстановят своите сили, кажете честно: „Ние от ГЕРБ отнемаме правото на държавните служители, които не са само в държавната администрация”. Държавни служители има и в МВР, и в армията, и във всички институции. Не е вярно, че само във висшата държавна администрация има държавни служители. Държавни служители има навсякъде в публичния сектор. В момента с този текст вие отнемате правото не на 15 допълнителни дни, а на „до 15 дни”. С акт на Министерския съвет се определя според длъжността какъв да бъде размерът на този допълнителен отпуск. Ясно кажете на държавните служители: „Ние ви отнемаме този допълнителен отпуск”. Що се отнася до давностния срок,

предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е по точки 2, 3, 4 и 5. Гласуваме предложението на комисията в частта, в която не подкрепя предложението на народните представители. гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев,

Прекратете гласуването! Гласували 101 народни представители: за 16, против 82, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов за отпадане на т. 1 по § 21 в доклада и предложението на комисията, а това е чл. 56, ал. 3 и 4 да бъдат отменени, и в т. 3, където се правят промени в чл. 59, да отпадне ал. 3. Гласуваме предложението на народния представител Хасан Адемов.

на гласуване § 21 по номерацията и в редакцията по доклада на комисията, с редакционната поправка, която направи докладчикът, но тя е в съответствие с доклада на комисията.

които комисията подкрепя със съответното им преномериране в параграфи с номера 22, 23 и 24. Моля, гласувайте.

Предложение на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев: „1. Създава се нов § 20 със следното съдържание: „§ 20. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., чл. 8, т. 4 думите „2000 лв.” се заменят с „10 минимални работни заплати”. 2. Параграф 20 става § 21.” Комисията не подкрепя предложението.

и когато започна да се прилага правилото за минимален и максимален осигурителен доход, като всички знаем, че максималният осигурителен доход точно тогава се считаше 10 минимални работни заплати. При положение, че минималната работна заплата е 240 лв., според мен, за да спазвам това правило в реформата е хубаво максималният осигурителен доход да бъде 2400 лв. Още повече, че това ще бъде един солидарен принцип за хората, които получават огромни заплати

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.

Прекратете гласуването!

„§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на: 1. Параграф 21,

становища? Няма. Гласуваме § 25 в редакцията и съдържанието по комисия. Гласували

Гласували 88 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 7. Предложението е прието, а с това на второ четене и Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

С доклада за второ гласуване ще ни запознае председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова.

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона.

По § 1 е постъпило предложение на народния представител Ваня Донева. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната окончателна редакция: „§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава нова ал. 5: „(5) Указанията по ал. 1, т. 4 се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след получаване на становище от министъра на финансите.” 2.

ли желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 1 под редакцията на комисията. Моля народните представители да гласуват.

„ЗАКОН за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае нейният председател Иван Вълков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница, № 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 юни 2010 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки относно електронната товарителница. Законопроектът бе представен от госпожа Татяна Савова – началник на отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Допълнителният протокол към Конвенцията определя: приложното поле и действие на електронната товарителница; - начините за удостоверяване на електронната товарителница; - условията за съставяне на електронната товарителница и реда за нейното издаване. Електронната товарителница е приравнена на тази, на тази, която се издава на хартия, има същата доказателствена стойност и води до същите последствия. Освен товарителницата, всички други документи (молби, декларации, инструкции, резервации и всякакви съобщения), свързани с договора за превоз, могат да бъдат издавани в електронна форма. С Протокола се предвижда електронната товарителница да се удостоверява с електронен подпис или чрез друг метод на електронно удостоверение, разрешен от законите на държавата, в която се издава. В Протокола към Конвенцията е предвидено също така, че електронната товарителница съдържа същите данни като товарителницата, издавана на хартия. Страните по договора за превоз договарят помежду си процедурите по издаването, изменянето изменянето и допълването на електронната товарителница в съответствие с Конвенцията и Протокола към нея. С подписването на Допълнителния протокол към Конвенцията се създава възможност за използване на електронната товарителница при извършване на международни превози на товари. Електронната товарителница представлява възможност за по-бърз и ефикасен обмен на информация, икономия на време и средства. Чрез издаването на електронна товарителница се намалява вероятността от грешки при идентификацията и верифицирането на подписи. Допълнителният протокол ще влезе в сила на 90-ия ден, след като пет от държавите, подписали и присъединили се към Конвенцията, са представили своите актове за ратификация или присъединяване към Протокола. Към момента момента Холандия, Швейцария и Малта са ратифицирали Протокола. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница, № 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.” Благодаря на председателя Иван Вълков. Сега с доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае Владимир Тошев. ДОКЛАДЧИК Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки, която е стандартният регламентиращ договорите за превоз на стоки документ, влиза в сила през 1956 г. и е ратифицирана от 53 държави. Република България се е присъединила чрез ратификация на Конвенцията през 1977 г. Съгласно приетия през 2008 г. Допълнителен протокол, товарителницата по конвенцията, както и всяка молба, декларация, инструкция, искане, резервация или друго съобщение, свързано с изпълнението на договор за превоз, при които се прилага конвенцията, могат да бъдат издадени в електронна форма. Допълнителният протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки относно електронната товарителница ще влезе в сила на деветдесетия ден след като пет от държавите по чл. 7, § 3 от протокола са предоставили своите документи за ратификация или присъединяване. Към момента само две страни (Нидерландия и Швейцария) са ратифицирали протокола. Конвенцията е жизненоважна за автомобилния транспорт и търговията. Тъй като електронни товарителници са били използвани в практиката през последните години, Организацията на обединените нации очаква всички страни по конвенцията да се присъединят към протокола, за да се осигури плавното въвеждане на неговите норми във всички 53 страни. Допълнителният протокол е бил открит за подписване в Женева от 27 до 30 май 2008 г. включително, а след тази дата – в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 30 юни 2009 г. включително. След този срок той подлежи на ратификация от подписващите страни и е открит за присъединяване от неподписалите държави, които са страни по конвенцията. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република да ратифицира със закон Допълнителния протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки относно електронната товарителница.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на народния представител Владимир Тошев. Уважаеми народни представители, имате думата за мнения, изказвания, становища по тази ратификация. Заповядайте,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

Аз ще подкрепя Законопроекта за ратификация на Допълнителния протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз относно електронната товарителница. България винаги е била една от страните, които са били пионери, когато е ставало въпрос за подкрепа на такива спогодби и международни закони. Сега, ако вие подкрепите този законопроект, отново ще се докаже, че България е била една от най-активните страни, когато става въпрос за такова международно законодателство, имайки предвид, че само две държави досега са ратифицирали тази спогодба. Това са Холандия и Швейцария. Безспорно плюсовете от въвеждането на електронната товарителница са много. Те са за всички страни в този процес, който е свързан с превоза на стоките. Това са превозвачът, това е митницата, това са фирмите, които изпращат и получават съответните товари. Плюсовете могат да бъдат отразени в няколко основни момента. Чрез въвеждането на електронната товарителница, която ще има само алтернативен характер и по никакъв начин не премахва

Аз съм убеден, че всички ще се обединим около тази теза. Въвеждането на електронната товарителница ще направи този процес по-лесен, по-бърз, по-ефикасен и по-икономичен, затова апелирам към вас да подкрепим този законопроект и да гласуваме за въвеждането на електронната товарителница. Благодаря ви. Няма. Желание за изказвания? Няма. Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки относно електронната товарителница под № 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенция за Договора за международен автомобилен превоз на стоки относно електронната товарителница Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол към Конвенцията за Договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенция за Договора за на стоки относно електронната товарителница под № 002-02-19, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Благодаря. участието на двама от министрите на заседанието за приемането на тази точка. Моето процедурно предложение е да поканите тук министъра на финансите, тъй като

Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния

Гласували 78 народни представители: за 15, против 35, въздържали се 28. Предложението не е прието. Желание за прегласуване? Заповядайте,

господин председател. Уважаеми колеги, искам процедурно да прегласуваме направеното предложение от колегата Мутафчиев, защото и на заседание на комисията поискахме становище. Беше представено

Финансовият министър отново мълчи. Затова ако не дойдат двамата министри, поне да дойде министърът на финансите, за да каже има ли ги парите. В процедура сме на приемане на второ четене на актуализирания бюджет. Кога ще се приеме това решение?

информационните технологии и съобщенията, който ще бъде прочетен от председателя на комисията господин Вълков. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Преди да прочета доклада правя процедура: съгласно чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в залата на господин Прегьов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, на господин Божидар Йотов – председател на Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, и на господин Лазар Лазаров – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. Уважаеми народни представители, има направено предложение за допуск в залата. Моля, гласувайте.

Гласували 79 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 16.06.2010 г. На съвместно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, проведено на 17.06.2010 г., бе обсъден Проект за решение за приемане на Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”. На заседанието присъстваха господин Георги Прегьов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Божидар Йотов – председател на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура” и господин Лазар Лазаров – член на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура”. Проектът за решение беше представен от от Иван Вълков – председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Проектът за решение се внася във връзка с доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура”, относно минимизирането на рисковете за успешното завършване на автомагистрала „Люлин”. Проектът се финансира със средства от Финансов меморандум по предприсъединителния инструмент Програма ИСПА между Република България и Европейската комисия, подписан през 2003 г. Бюджетът на проекта е с общ размер 148 млн. 450 хил. евро, от които 75% - 11 млн. 338 хил. евро са осигурени безвъзмездно от предприсъединителната програма на Европейския съюз. Финансирането покрива както изпълнението на строителните работи, така и услугите по осъществяване на независимия надзор по време на строителството. Валидността на финансовия ангажимент на Европейската комисия по проекта съгласно Финансовия меморандум е до 31.12.2010 г. Основните рискове и последици за проекта са: да не бъдат усвоени голяма част от средствата по Финансовия меморандум по ИСПА; да бъдат наложени финансови корекции от страна на Европейската комисия; изпълнителят да предяви значително по-големи претенции от предвидените за изплащане от страна на българската държава в Адендум да остане незавършено строителството на автомагистрала „Люлин”, като част от два европейски коридора (Коридор № ІV и Коридор № VІІІ), което би довело до значителни разходи за обществеността и държавата. Отчитайки горните предпоставки и рискове, възложителят е счел за необходимо да се възползва от възможността, дадена в подклауза 3.5 от договорните условия по ФИДИК, и е провел преговори за постигане на споразумение. Това дава възможност за постигане на условия, които биха създали предпоставки за изпълнението на строителството в рамките на финансовия меморандум, което от своя страна би минимизирало рисковете, описани по-горе. Цел, която би се постигнала с приемането на споразумението: ускоряване и завършване строителството на автомагистрала „Люлин” в срока на финансовия меморандум за проекта от километър 0+000 завършване строителството и въвеждане в експлоатация на автомагистрален пътен участък с дължина 19,135 км и осъществяване на връзката с автомагистрала „Струма”, лот 1. С изпълнение на инвестиционните намерения по проекта ще се въведе в експлоатация важен автомагистрален пътен участък по направление на транспортни коридори № ІV и № VІІІ. Ще се реши проблемът с изчерпаната пропускателна способност на съществуващите пътни връзки, а именно преминаването през кв. „Княжево”. За осъществяването на споразумението ще е необходим допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет. Стойността на проекта с първоначалния договор за строителство и приложенията към него възлиза на обща стойност от 361 млн. млн. 828 хил. 550 лв. или това са 185 млн. евро. В рамките на Програма ИСПА

По договор за упражняване на независим строителен надзор и приложенията към него в рамките на Програма ИСПА са разчетени 12 млн. 240 хил. 288 лв.

възниква необходимост от допълнително финансиране за строителен надзор в рамките на около 1 млн. 955 хил. 800 лв. или това е 1 млн. евро. Изисква се допълнително финансиране, общо по двата договора „Строителство” и „Надзор” от държавния бюджет, в размер на 86 млн. 100 хил. лв., като за 2010 г. са необходими 62 млн. 586 хил. 560 лв. За приключването на проекта по изграждането на Автомагистрала „Люлин” и усвояването на средствата по Финансовия меморандум, чийто срок е 31 декември 2010 г., е необходимо да се подпише допълнително споразумение към договора. В него трябва да бъдат заложени както необходимия финансов ресурс, така и мерките за ускоряване на проекта. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа “за” и 3 гласа “против” предлага на Народното събрание да приеме следния Проект за „РЕШЕНИЕ: за приемане на Доклад относно мерките за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин” Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: Подкрепя предложените мерки за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин”.” Благодаря. Сега със становището на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае инж. Любен Татарски.

„СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение на Народното събрание за приемане на Доклад относно мерките за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин” под № 054-02-77, внесен на 16 юни 2010 г. от Иван Вълков и група народни представители. На извънредно заседание, проведено на 18 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проекта за решение на Народното събрание за приемане на Доклад относно мерките за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин” № 054-02-77, внесен от Иван Вълков и група народни представители. В заседанието на комисията взеха участие господин Георги Прегьов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Божидар Йотов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, и господин Бисер Дачев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. От името на вносителите Проекта за решение бе представен от народните представители Александър Ненков и Иван Вълков, които направиха и предложение за прецизиране на редакцията на Проекта за решение, като предложиха от него да отпадне т. 2. Видно от мотивите на вносителите на проекта, целта е да се подкрепят мерките, предложени в Доклада на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” за успешно приключване на строителството на Автомагистрала „Люлин”, чрез подписване на допълнително споразумение с изпълнителя, при условие че бъдат осигурени допълнителни средства от държавния бюджет. Господин Божидар Йотов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, информира подробно народните представители за състоянието на проекта, за постигнатите предварителни договорености с изпълнителя и за рисковете, които стоят пред страната, ако не бъдат осигурени допълнителни средства и не бъде подписано допълнително споразумение. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от подкрепа на предложените мерки и предвиждането на допълнителни средства при актуализацията на бюджета за 2010 г., като направиха и конкретни предложения за ускоряване на процедурите, свързани със строителството на магистралата и прецизиране на отделни клаузи в Проекта за споразумението. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа „за”, без „против” и един – „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение на Народното събрание

С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае председателят й Менда Стоянова. ДОКЛАДЧИК

на Комисията по бюджет и финанси по Проект за решение за приемане на Доклад относно мерките за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин” № 054-02-77, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители на 16 юни 2010 г. На заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за приемане на Доклад относно мерките за приключване на Проекта по изграждане на Автомагистрала „Люлин”, внесен от народния представител Иван Вълков и група народни представители. На заседанието присъстваха заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов и представители на Агенция „Пътна инфраструктура” – Божидар Йотов – председател на Управителния съвет, и Лазар Лазаров – член на Управителния съвет. Проектът за решение се внася във връзка с доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура”, относно минимизирането на рисковете за успешното завършване на Автомагистрала „Люлин”. Проектът за изграждане на Автомагистрала „Люлин” се финансира със средства от Финансовия меморандум по Програма ИСПА. Договорът за строителството е подписан на 8 август 2006 г. на обща стойност от 137 млн.

Продължителността на договора е 53 месеца, от които 36 месеца за строителство, 12 месеца за периода за уведомяване за дефекти и 5 месеца за последното плащане. Поради закъснение в подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво е подписано допълнително споразумение към Договора за строителство, с което срока за строителство се удължава със 123 дни. Това удължение е наложено от факта, че Възложителят в началото на 2007 г. не е осигурил разрешение за строеж, което е възпрепятствало подписването на посочения протокол. Изпълнителят е внесъл иск и е подписано споразумение за удължаване на времето за завършване с още 166 дни и допълнително плащане поради промяна в дължината на пилотите с диаметър 1200 мм при мостовите съоръжения. Това се е наложило по време на строителството когато е установено, че геоложкото проучване, направено по време на проектирането, не е в задоволителен обем и пълнота. Изпълнителят е депозирал иск за удължаване на срока за завършване с още 300 дни и съответните свързани с това разходи поради не предоставен достъп на Изпълнителя до подобект за реконструкция на газопроводни съоръжения, който не е приет от Възложителя. В резултат на удължаване срока на строителството общо по двата договора – за строителство и надзор, е необходимо допълнително финансиране от държавния бюджет в размер на 86 млн. 100 хил. лв., като от тях за 2010 г. са 62 млн. 586 хил. 560 лв. Основните рискове и последици от неизпълнението на проекта са: - да не бъдат усвоени голяма част от средствата по Финансовия меморандум по ИСПА, тъй като крайният срок за сертифициране и плащане на средствата, определен във Финансовия меморандум е 31 да бъдат наложени финансови корекции от страна на Европейската комисия; - изпълнителят да предяви по-големи претенциите от предвидените за изплащане от страна на българската държава в Адендум 3; 3; - да остане незавършено строителство на автомагистрала „Люлин”, като част от два Европейски коридора – Коридор IV и Коридор VIII, което би довело до значителни разходи за държавата и обществеността. За да се приключи проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин” и да се усвоят средствата по Финансовия меморандум, чийто срок е 31 декември 2010 г. е необходимо да се подпише Допълнително споразумение към договора като освен с осигуряването на допълнителен финансов ресурс същото ще бъде обвързано с представените пред комисията комисията мерки за ускоряване хода на изпълнение на проекта. Мерките са свързани с подобряване организацията на работа на изпълнителя и засилване контрола от страна на възложителя, за да се гарантира срочното и качествено изпълнение на проекта. След представяне на мерките, обезпечаващи приключването на проекта, се проведе дискусия, при която се поставиха въпроси относно причините и виновните лица от администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за допуснатите закъснения по изпълнение на проекта, както и дали неизпълнението на представените мерки е обвързано със санкции. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” - 13 народни представители, „против” - 3 народни представители, без „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за: за: РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин” Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Подкрепя предложените мерки за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”.”

уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На съвместно заседание на 17 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, разгледаха проект на Решение за приемане на Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала "Люлин", внесен от Иван Вълков и група народни представители. В заседанието, като представители на изпълнителната власт, взеха участие: господин Георги Прегьов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Божидар Йотов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, господин Лазар Лазаров – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, госпожа Василка Костадинова – директор на дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” в Агенция „Пътна инфраструктура, и госпожа Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът за решение беше представен от страна на господин Иван Вълков – председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Проектът за решение се внася във връзка с доклад на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура”, относно минимизирането на рисковете за успешното завършване на автомагистрала „Люлин". Проектът се реализира със средства от Финансовия меморандум по Програма ИСПА – Регламент 1164/94, подписан между Република България и Европейската комисия в началото на 2003 г.

Валидността на финансовия ангажимент на Европейската комисия по проекта, съгласно Финансовия меморандум е до 31 декември 2010 г. За приключването на горепосочения проект и усвояване на средствата за него по Финансовия меморандум е нужно подписването на Допълнително споразумение/Адендум към Договора за строителство, в което да бъдат заложени както необходимите финансови ресурси, така и мерките за ускоряване на проекта. Основните рискове и последици за проекта при неподписване на допълнително споразумение – Адендум 3 към Договора за строителство относно сроковете за завършване на строителството и стойността на договора са: - да не се усвоят голяма част от средствата по Финансовия меморандум; да бъдат наложени финансови корекции от страна на Европейската комисия; - изпълнителят да предяви значително по-големи претенции от предвидените за изплащане от страна на българската държава в Адендум 3; да остане незавършено строителството на магистралата, като част от два Европейски коридора – Коридор IV и Коридор VIII, което от своя страна би довело до значителни разходи за обществеността и държавата. Отчитайки горните предпоставки и рискове, Възложителят е счел за необходимо да се възползва от възможността дадена в Под-Клауза 3.5 от Договорните условия по ФИДИК, и е провел преговори за постигане на споразумение. Съгласно параметрите на Адендум 3 срокът за завършване на строителството следва да бъде фиксиран на 15 май 2011 г. Постигната е договореност и по отношение на предявените искове от страна на изпълнителя, свързани с удължаване на срока за изпълнение – с подписването на Адендум 3 Изпълнителят се отказва от всички предявени до момента искове и приема Възложителят да изплати сумата от 32 млн. евро като крайна и пълна компенсация за тях. Цел, която би се постигнала с приемането на Адендум 3: - ускоряване и завършване строителството на автомагистрала „Люлин”

19,135 км и осъществяване на връзката с автомагистрала „Струма”, лот 1. Стойността на проекта с първоначалния договор за строителство и приложенията към него възлиза на обща стойност

За осъществяването на допълнителното споразумение ще е необходим допълнителен финансов ресурс от Държавния бюджет. Изисква се допълнително общо финансиране по двата договора – за строителство и надзор, от държавния бюджет в размер на 86 млн. 100 хил. лв., като за 2010 г. са необходими 62 млн. 586 хил. 560 лв. С изпълнение на инвестиционните намерения по проекта ще се въведе в експлоатация важен автомагистрален пътен участък по направление на транспорти Коридори № ІV и № VІІІ. Ще Ще се реши проблемът с изчерпаната пропускателна способност на съществуващите пътни връзки, а именно преминаването през кв. Княжево. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага със 7 гласа „за”

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Народното събрание е изправено пред един сериозен прецедент – да взема решение вместо българското правителство. Да взема решение по-точно вместо един второстепенен разпоредител, какъвто е Агенция „Пътна инфраструктура”. Такова чудо не се е случвало в България, откакто вървим по демократичен път. От друга страна, на нашето внимание, което е още един прецедент, ни се представя доклад

поради големия интерес, моля да бъдат информирани и запознати народните представители с доклада и предложенията, които АПИ е представил пред министъра.”

а пък крайният бенефициент, този който е подписал договорът и носи отговорностите е към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Поискахме съответно и становище от Министерството на финансите. Такова становище не ни беше дадено. А става дума за над 80 млн. лв., които ние сега, с лека ръка ще кажем – ето, правителството да ги осигури и да ги заплати, тъй като има допълнителни клеймове от непредвидени разходи. И да увеличим съответно сумата която, включително, по финансов меморандум е 146 млн. евро. А сега става над 180 млн. евро.

Госпожа Менда Стоянова каза: на второ четене. Ами, госпожа Стоянова, вярвам че сте разбрали, че решенията нямат второ четене. И поне, когато предложи финансовият министър да дойде тук, да дойде и да каже: да, аз съм съгласен с едно такова предложение, ще го вземем в Министерския съвет. Не е необходимо парламентът да прави подобно нещо, което не е реално негова работа. И още веднъж: какво точно става? Какво ни се предлага? Ние да гласуваме, за да поемем отговорностите вместо някой, включително директор – непредвидени разходи, промени в договора. И без значение, господин Шопов, кой, какво, кога е правил? Въпросът е: дали е правилно или – не. По наше време също се искаше тази сума да бъде изплатена. Геоложките проучвания не били добри, трябвало да се наложи съответно да се направят промени на колоните, и виждате ли, 41-42 млн. евро трябва да бъдат допълнително дадени на „Мапа за да може тя да подпише адендум, с което да удължим срока до 2011 г. Нека си припомним какво каза министър Плевнелиев в началото на тази година?

Тогава ние казахме, че не може да стане. И аз сега ви казвам: магистралата няма да бъде завършена до м. май 2011 г. И ако ние сега, за да подпишат те адендума, изпълнителите турската фирма „Мапа-Ченгиз”, и за да може тя да приключи до 2011 г. ще им дадем 40 млн. евро, сега, непредвидени, отгоре над това, което е договорът. И колко ще им бъде неустойката, ако те не си изпълнят ангажимента?

и реплики.) Не съм го подписал аз. Няма значение кой е подписал договора, а какво правим сега? Ами, дайте да им дадем 2 милиарда, след като БСП е подписало договорът, или царското правителство! Има ли някакво значение? В тръжната документация се представя договорът по условията на договора, така че те са предвидени от предното правителство и от правителството на тройната коалиция. Но това не е проблемът, разберете го, проблемът е, че в момента ние увеличаваме сумата без никаква гаранция, че 2011 г. турският изпълнител ще ни даде магистралата. Затова Ви говоря. И защо ние не искаме, правителството, да чуем тяхното мнение. Нека Плевнелиев да дойде и да каже: добре, дайте ще им дадем 40 млн. евро, но аз съм сигурен, че те ще завършат през 2011 г. 2011 г. Вижте какво направихме с Пловдив-Свиленград? Аз го казах миналия път. Удължихте с една година срока за завършване на първия лот. Шест месеца те не работят и няма кой да ги накара една тухличка, една траверса да преместят там. И накрая ще губим пари по ИСПА, и пак ще се оправдаваме с предишните. Добре, оправдавайте се, но работата, нещата не вървят! България губи! Така че в този смисъл, аз не мога да подкрепя това решение, господин Вълков. Защото не виждам гаранциите. Да, вероятно и Вие сте преценили, че тези разходи са направени, за да предложите тези 40 млн. лв. допълнително да им се дадат. Ние не бяхме много сигурни в това, и затова не приемахме такова решение. Но не можем да поставим българския парламент в ситуация, да взема отношение между страни, които се договарят. Ами каква е отговорността на АПИ в тази ситуация? Ние можем всички договори, включително за храната в парламента, да седнем и да си ги решаваме в пленарна зала. Ами за какво са ни главните секретари тогава? Затова става дума. И аз мисля, че правителството е колективен орган и то може да взема такива рискови решения, когато се види, че те са законосъобразни. В този смисъл, аз още веднъж ще кажа, че не мога да гласувам едно подобно решение, тъй като то не дава необходимите гаранции. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Павел Шопов заяви изказване.

затова че до този момент автомагистрала „Люлин” се намира в това състояние, в което се намира. Защото вината е абсолютно тяхна. Мислех, че ще си замълчат, така както ги е учил техният вожд и учител Тодор Тодор Живков – да си затраете, да се снишите. В момента само това може да направите. Това което правите, господин Мутафчиев, е самоубийство за вас. Казвам ви го! Това което направихте преди известно време с една пресконференция, на която се изтъпанихте пред всички български граждани, и затулихте екраните, и понеже нямаше други новини, щедро медиите ви тиражираха, така беше, на която хвърлихте вината от болната глава на здравата. Защото сигурно няма по-знаков провал за БСП и за тройната коалиция от този. Каквото и да говорим аз мисля, че няма друга тема, по която провалът на едни управляващи е толкова очеваден, толкова драматичен, толкова драстичен. Защото, ако проследим хронологията на събитията и на това, бих бих казал, злополучно строителство, трябва да се върнем още към 2003 г., когато вашият съюзник НДСВ подписа договора с европейските институции по ИСПА и нещата тогава са тръгнали. Но времето на активното строителство трябваше да бъде осъществено по времето на управлението на тройната коалиция, защото за активно строителство договорът е сключен м. август 2006 г., като срокът – тази година, магистралата трябваше да бъде довършена. Но какво се случи? През цялото 40-о Народно събрание, на тези три години, които имахте вие, за да приключите почти магистралата, тука от опозицията, които са, си спомнят – безброй пъти от всички опозиционни сили, задавахме въпроси на вашите министри, правихме предложения за решения. А в. „Атака” изписа, не знам, сигурно реки от мастило за това, какво се случва на автомагистрала „Люлин”. то беше очевадно за всички. И всички знаят и разбират за този тотален провал с турската фирма „Мапа-Ченгиз”, която беше избрана именно от тройната коалиция, разбира се, по препоръка на ДПС, ДПС, по неясни процедури. Те в момента се подхилват и си гледат сеир, разбира се. Тях не ги интересува този провал, който се лепи на вас. Но в крайна сметка тази фирма, по тези абсолютно неясни процедури – дълго време без строително разрешение, да не говорим за безбройните нарушения, които бяха направени – бяха основна причина за провала на строителството. Този провал на строителството е в много направления и отношения. То е за изключително лошокачествената работа по магистралата, известна на всички ни. Констатирано безброй пъти от българските органи, институции за осъществяване на контрол и надзор. Това са пропищелите села и хора, живущи около строителството на автомагистрала „Люлин”, които търпяха, тук са и народните представители, включително и ваши от Пернишкия район и от Софийско, които през цялото време даваха сигнали за золумите, които турската фирма осъществяваше по време на строителството. Във връзка с тези проблеми бяха пропуснати и пропилени абсолютно всякакви срокове, защото в края на тези три години от управлението на тройната коалиция всъщност автомагистрала „Люлин” се оказа в началото на строителството.

което се случваше. Да твърдите, че нещата трябвало да се решат на ниво Министерски съвет, правителство, национална инфраструктура – така се решаваха нещата по време на вашето управление, на ниво „батко” и „братко”. Там в тази институция така се решаваха и затова се стигна до това положение на нещата. Има значение, господин Мутафчиев, кога и кой е приел решението. Много голямо значение има и във връзка с автомагистрала „Люлин”. Тук трябва да се търси отговорност отговорност във вашето управление, на дейци от вашето управление, а също и политическа отговорност. Тази политическа отговорност вие си я получихте и тя беше реализирана миналата година през м. юни на парламентарните избори. Но тук има място за търсене на наказателна отговорност на лица от вашата администрация, които са свързани с огромна корупция. Когато на автомагистрала „Люлин” ние давахме сигналите за това, че работят турски работници в нарушение на всякакво законодателство, на всички български правила в трудовото законодателство, вие нехаехте, неглижирахте нашите твърдения. Когато се даваха сигналите, че на автомагистрала „Люлин” турските работници получават в пъти, и то няколко пъти повече, отколкото българските работници за същата работа, вие също нехаехте. Накрая се стигна до този абсолютен батак.

какви са перспективите по строежа на автомагистрала „Люлин”? Като го слушах как отговаряше, ситуацията, в която се намираше, наистина го съжалих. Днес вместо вие да станете и да признаете за всичко онова, което сте свършили или не сте свършили във връзка със строителството на автомагистрала „Люлин”, да си посипете главата с пепел, вие се опитвате отново да вадите политически дивиденти от това и е типичен примерът за БСП как се държи, как мисли национално и как реагира. Вие от БСП много пъти сте задавали въпроса: дайте ги тези договори с неразплатени вземания, с неразплатени суми, които сегашното управление трябва да плаща. Това е типичен пример за това! Това увеличение в момента с десетки милиони се дължи не на друго, а защото не довършихте автомагистрала „Люлин” в сроковете, в които това беше предвидено по договор, в сроковете и за парите, за които беше предвидено по договор. Затова това управление се натоварва и с тази допълнителна тегоба да носи последиците от вашето некадърно, фатално и зловредно управление в случая по автомагистрала „Люлин”. замълчете, снижете се, както ви посъветвах в началото, за да мине това решение и да бъде довършена автомагистрала „Люлин”. Тук се поставя още един въпрос: дали това трябва да стане с решение или с изменение на Закона за държавния бюджет, там да бъде разписано. Това е процедурен въпрос, той е несъществен въпрос. Въпросът е по същество, че е постигнато някакво компромисно, разбира се, много вредно за страната споразумение със строителната фирма, която вие натресохте на България, което не ви е, разбира се, единствен случай. Ако започнем този списък, той ще бъде безкраен, но това е типичен пример, и от което споразумение явно не може да се излезе, въпреки че министър Плевнелиев направи всички опити да го стори. Това решение, приемането на тази корекция, на това изменение е

повече време, а времето е фатално. Така че, ако спорим по този въпрос, дайте да вървим по тази процедура, която се е почнала, защото когато се е тръгнало по тази процедура не бяха ясни още сроковете, в които

тук дискутираме въпроса дали да бъдат приети мерките, които ще доведат до успешен край, а именно завършването на автомагистрала „Люлин” и фактите, които налагат тези мерки. Уважаеми колеги, един е пътят! Пътят е да завършим тази магистрала, може би в тази зала няма нито един от вас, който да е убеден в противното. Тази магистрала „Люлин” е необходима и трябва да бъде завършена, при всички обстоятелства, които досега са довели до нейното забавяне. Тези обстоятелства са се случили в едни предишни години при управлението на други правителства, които в момента стоят от

гласуваха, за вас мисля, че е показателен фактът. Уважаеми колеги, това, което се случи през годините на тяхното управление наистина е едно безхаберно отношение към този проект. Дали поради липса на административен капацитет от тяхна страна, дали поради други причини има много факти, които забавиха магистралата – неиздаване на строителни разрешителни, грешно проектиране на магистралата, забавяне в сроковете. Въпреки всичко ние от ГЕРБ, управляващото мнозинство, се опитваме в момента да намерим решение тази магистрала да бъде завършена. Това е възможно като приемем мерките, предложени в адендума, който ще бъде подписан към основния договор. По този начин ще отпадне реалната заплаха обектът да не бъде завършен и България да загуби 110 милиона от Това е единственият начин тези пари наистина да бъдат спасени, иначе ще бъдат загубени завинаги от България. Възможността парите да бъдат спестени и да бъдат усвоени от нас е изключително важна. Между другото, правителството и Агенция „Пътна инфраструктура”, когато са работили по адендума, изцяло са защитили интересите на България. Уважаеми колеги, договорът е по ФИДИК. Не знам дали някой от вас е работил по ФИДИК досега. По ФИДИК възложителят няма право на кой-знае каква неустойка. Тя е 5 процента. В случая, с подписването на новия адендум,

По този начин ние ще си спестим и ще успеем да спасим поне средствата, които са от ИСПА. Затова апелирам към всички вас да подкрепите тези мерки - да приемем мерките на правителството. Пак казвам, не искам да се връщам към това колко пропилени

малко се върнем назад, ще си спомните може би миналата година, когато госпожа Плугчиева отиде на откриване на автомагистрала „Люлин”. Тогава те бяха убедени, че тя ще се случи до 2010 г. В един момент, няколко месеца след това, неясно как те промениха своето решение. В подкрепа на това мога да кажа, че и техният лидер господин Станишев нееднократно е казвал, че магистрала „Люлин” ще бъде завършена в срок. Но това не се случи! Колеги, не вадете политически дивиденти от вашите грешки, като се опитвате да ги прехвърлите на нас! Съгласете се, че това е единственият вариант. Нека да вървим напред, за да се случи това – да усвоим тези средства, иначе е, както всичко останало, с което сте се захванали - ние ще ги загубим завинаги. Благодаря. Реплики? Няма. Госпожа Плугчиева – за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, да направя една процедура за удължаване на времето, за да може наистина да се проведе дебатът докрай. И освен това, да направя моето изказване.

Вземам думата, защото, за съжаление, един толкова важен, ключов въпрос, какъвто е проектът на магистрала „Люлин”, се украсява - много е тъжно - с излишно политизиране, с непознаване на фактите. Изприказваха се толкова – не бих искала да кажа лъжи, но толкова неточности и квалификации, че е тъжно. Всички български граждани, които слушат, а искам да ви уверя, че и Европейската комисия днес следи този дебат, ще бъдат изключително разочаровани от несериозния, абсолютно политизиран и идеологизиран начин, по който се води този дебат. Трябва да припомня - явно на мнозинството колеги от ГЕРБ не е известна историята, че това е един проект с наистина много дълга история, който е наследен от времето от предишни правителства. Трябва да Ви уверя и е хубаво да се запознаете с докладите на Европейската комисия, и да видите, че наистина през 2008 г. този проект, който се считаше за рисков, за тотално загубен, този същият проект беше спасен. Ще ви кажа

беше спасен и изваден от списъка на рисковите проекти. Този проект беше снабден със съответния времеви график, с точни задължения на фирмата-изпълнител и с пълен контрол до края на м. юли 2009 г. тъжна е картината, че се загуби време. Стана преместване на агенцията - както знаете трябва да Ви припомня, колеги, промените, които Вие направихте: административни и структурни развитие; на няколко пъти промени в ръководството на агенцията; съответно неизпълнение на договорености, които бяха постигнати. Всичко това забави изпълнението на проекта. когато наистина трябва да се довърши проекта, вместо да се концентрирате върху конкретни аргументи, вие се опитвате да давате едни несъстоятелни примери, които, за съжаление, не работят

за да се завърши проекта. Тъй като министър Дянков не осигурява или не дава гаранции, че ще осигури тези средства, се стига именно до днешния дебат и до днешното ангажиране на парламента,

Не е работа на парламента! Ако за всеки проект Агенция „Пътища” влиза в парламента, за да търси подкрепа, тъй като не може да се справи със собствения си министър на финансите, съжалявам, но това не може да бъде практика. Това е големият въпрос: защо влиза доклад на Управителния съвет на агенцията, а не влиза доклад на министър Плевнелиев? Защо цял парламент се занимава с един проект, по който отдавна трябваше да бъде взето това решение в Министерски съвет и да се осигурят тези средства, за да се приключи проектът?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо Плугчиева! Казахте, че миналата година след провеждането на изборите е изгубено неимоверно много време за преместване на агенцията от едно министерство – няма да цитирам точно думите Ви. Но искам да Ви попитам: защо не споменахте няколко други факти, които са твърде важни за това автомагистрала „Люлин” да претърпи този крах, към който сте я довели, а именно: през 2008 г., госпожо Плугчиева, сте подписали адендум – допълнително споразумение, за увеличение със 123 дни на срока за изпълнение на магистралата, поради това че не е издадено разрешение за строеж на турската фирма. Това са 123 дни! След това 166 дни отново сте признали като удължение на срока на турската фирма поради това, че не е направено коректно проектиране. Значи, съвсем коректно беше от Ваша страна да представите това на народните представители, за да бъдат запознати с фактите, каквито са. Господин Расмусен неведнъж е казвал,

Нашето правителство направи възможното и невъзможното това да се случи в обозримо бъдеще като се ангажира с конкретни срокове. Сроковете са през следващата година да бъде завършена автомагистрала "Люлин” и по този начин да бъдат спасени средствата от Европейския съюз. А всичко останало, което казахте, е една политическа игра на думи, която не води до нищо добро. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Плугчиева, господин Мутафчиев! Странно звучат думите от вашите уста, че ние едва ли не искаме да провалим изпълнението, завършването на този проект. Това е нещо, което вие сте започнали, доведено е доникъде и сега друг трябва да плаща вересиите. Не звучи обаче странно това, че вие не приемате този подход – тук, в Народното събрание да се дебатират, да се дискутират теми от такова значение, какъвто безспорно

редица дейности, които трябваше да бъдат направени, без проектна готовност, не по начина, по който започна и стигна доникъде другата магистрала – от Драгичево до Диканите, която все още има ограничение от 90 км в час, защото въпреки рязането на лентата все още не е въведена в експлоатация и не се знае кога ще стане това. Не е това начинът, по който работи нашето правителство и нашето министерство. Моля, не ни упреквайте, че вкарваме точно в Народното събрание на дебат, за обсъждане един толкова важен въпрос. Това е мястото, защото тук ние ще вземем решение за разходването на средства от всички нас – българските граждани. Според мен вие също трябва да подкрепите това решение, а не да започвате с думите на господин Мутафчиев: „Ние сме против”. Срещу какво сте против?! Кажете го ясно и точно! Вие сте против довършването на проекта, вие сте против разглеждането на този въпрос в парламента или против какво?! Хей така, да сме „против”. Не смятам, че това е конструктивен подход. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма. Госпожа Плугчиева – за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги Иванов и Татарски! Аз очаквах, че в тези вече единадесет месеца вие сте покрили белите петна на незнание, които имахте и с които влязохте в парламента. Много ми е тъжно, че продължавате да компенсирате това с политически аргументи.

въпросът е наистина да се довърши проектът. Никой не е против да се завърши. Въпросът е защо го правите по този начин и вкарвате този проект в парламента. Ако трябва всички проекти по еврофондовете да се вкарват в парламента, разберете, че, трябва да сменим статута на работа на парламента. Второ, какво прави агенцията, какво прави министерството и какво прави правителството?! Недейте да измествате фокуса на вниманието! Проектът трябва да бъде завършен! Трябва да задължите министър Дянков да осигури тези пари! Щом трябва по този начин днес да го направим – да го задължим, добре, ще го задължим, но това не бива да става практика. Това е прецедент, това не е работа на парламента, това е работа на министър Дянков и на правителството, а не на парламента! Ако за всеки проект, за който не можете да се преборите с Дянков, влизате в парламента, нали разбирате, че ние няма да се занимаваме със законодателна работа, а ще се занимаваме със санкции на това, което трябва да свърши Дянков?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата, защото като народен представител от 25.избирателен район – София, съм пряко заинтересована като политическо поведение да бъде изградена автомагистрала „Люлин”. По време на самата кампания това беше поставено от избирателите ни, предполагам, че е поставено и пред всички политически сили. Всички трябва да направим необходимото автомагистрала „Люлин” да стане, колкото се може по-бързо. От друга страна, дебатът не може да не бъде политически. Наистина, странно звучи тези, които са сключили договор, който в момента изправя държавата и институциите пред проблеми, да се опитват да усложнят ситуацията. Вината за това, че в момента парламентът се занимава със сделка, свързана с автомагистрала „Люлин”,

няма да гласувам това проекторешение по причина, че строителството трябва да продължи, трябва да се осигури финансирането, но това не може да стане през този проект за решение. Това може да стане чрез промяна в Закона за държавния бюджет, който в момента е в парламента. Обръщам се към представителите на всички политически сили, в това число и към тези, които бяха управляващи доскоро БСП и ДПС, да направят предложение между първо и второ четене, защото срокът изтича утре, да бъдат предвидени финансовите средства, които да бъдат гарантирани от бюджета, за да може да продължи строителството. Пътят на решаване на проблема, дори да бъде гласувано това решение, води до промяна в параметрите на бюджета. Тук е моето несъгласие за формата. Някой би казал, може би, че правя проблем от формата, но формите и процедурите също са политика! Разделението на властите е нещо, което трябва да се зачита! Не може парламентът нещо! Вижте какво ще приемем, колеги! Ние ще приемем доклад и този доклад е Доклад на Агенция „Пътна инфраструктура”. Никога досега Народното събрание, което е законодателен орган и орган на контрол върху изпълнителната власт, не е приемало доклади на една агенция. (Ръкопляскания правите го, защото искате да се потвърдят, да добият легитимност мерките. Разбирам всичко това, но не мога да го гласувам. Казвам го: аз няма да гласувам нито „за”, нито „против”, нито „въздържала се”, защото това просто не може!

Иначе това, което ни се предлага, е решение за приемане на някакъв доклад, за някакви мерки, за някакво строителство. Кой доклад, чий доклад няма! Някакъв доклад, някакви мерки. Правя редакционно предложение проектът за решение да е следният: „Решение за приемане на Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура” относно мерки за приключване на Проекта „Строителство на автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път – пътен възел „Даскалово” в срока на финансовия меморандум”. Същото да бъде пренесено и в диспозитива на решението, където се казва: „Подкрепя предложените мерки за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”, където също да бъде казано, че: „Подкрепя предложените мерки в доклада” и т.н. – да бъде изписано, за да е ясно поне какво гласуваме. Тук ще кажа още нещо преди да приключа. Чух аплодисменти отляво. Колеги, благодаря за аплодисментите, за това, което е свързано с юридическата обосновка. Не приемам Не приемам обаче нито аплодисментите, нито поведението, което имат днес част от представителите от левицата в изказванията си като политическо поведение, защото вие сключихте този договор. (Шум и реплики институциите пред този тежък проблем, защото в момента практически едното е бюджетът, второто е отговорността за това решение. Второто е отговорността – кой ще поеме отговорността за тези мерки, кой ще поеме отговорността да каже: „Да, това трябва да се случи”. Този, който го направи, може би вие утре ще сте първите, които ще скочите срещу него и ще му кажете: „Защо дадохте тези пари”, макар че именно вие направихте така, че да трябва да се дадат. И в момента парламентът наистина се вкарва в нещо, което да доведе до колективно поемане на тази отговорност. Именно затова аз не приемам парламентът да играе тази роля. Не я приемам и затова няма да гласувам. Но ще повторя предложението си и ще наблюдавам какво ще се случи между първо и второ четене и при гласуването на второ четене. Вие, обръщам се към опозицията, ако сте добросъвестни твърденията, които днес казвате, че искате да продължи строителството, ще трябва да подкрепяте промяната в бюджета относно гарантирането на средства за изграждането на автомагистрала „Люлин”. Ако не го направите, означава, че е само политическа демагогия, е само опит за това да кажете, че всичко е лошо. Затова, ако искате, подкрепете актуализацията между първо и второ четене, а именно да се гарантират тези пари, за да бъде изградена автомагистрала „Люлин”.

Вие сама казахте, че тук решението е политическо. Разбира се, че е политическо. А за БСП е свръхполитическо. И целта на тази политика на БСП е да се оневини, да създаде такова колебание, такова съмнение, включително и при гласуването на днешното решение, че да излезе от тази ситуация, да прикрие вината си за този най-голям батак, който е направила. Защото тази ситуация, в която се намираме с автомагистрала „Люлин” е един от най-големите проблеми. В момента е Гордиев възел. Това Това е такъв проблем, който БСП е оставила и сегашното управление наследило, че не е може да се оправи само с усилията на администрацията в съответното министерство и ведомство. Затова такова нещо може да има в Народното събрание. При толкова изключителен случай, при такава драматична ситуация именно Народното събрание е длъжно да поеме своята отговорност да поеме своята отговорност и да намери решението. И ето, Народното събрание намира решението, ако щете извънредно, ако щете ад хок, ако щете с такова решение, каквото се взима в момента и което наистина няма аналог. Но това е начинът. Другото е формализъм, госпожо Михайлова. Другото е опит БСП да излезе от ситуацията на тотална виновност за това че ние сме тук и обсъждаме това решение. Защото БСП, ако си беше изпълнила задълженията, когато управляваше, днес този дебат в пленарната зала нямаше да го има. Тези десетки милиони, които сегашното управление и министърът на финансите явно с неохота

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Михайлова! На заседанието на нашата Комисия по местно самоуправление и регионална политика аз подкрепих предложението, игнорирайки процедурата за това, за което Вие сте напълно права, че не тук е мястото за обсъждане на този проблем и решаването му по начина, по който колегите предлагаха. Защото това може да стане на базата на едно решение на Министерския съвет и ако Министерският съвет поиска становището на парламента. взех думата, за да Ви коригирам в част от изказването Ви. Ако сте прочели това, което Ви е докладвано от Национална агенция „Пътна инфраструктура” ще видите, че на 15 юни 2005 г. е обявена процедурата за избор на изпълнител на магистрала „Люлин”. Правителството на тройната коалиция беше създадено три месеца по-късно. Колеги, знаете, че когато процедурата вече е обявена, това означава, че има пълен работен проект, който впоследствие се оказа, че не е пълен, в него има редица пропуски. Второ, че е избрана най-правилната технология, което се оказа, че не е така. И това води до допълнително оскъпяване на проекта. Така че, ако говорим за вината, мисля, че няма да стигнем доникъде. Дайте да говорим за това по какъв начин да решим проблема. И аз съм за осигуряване на необходимите средства за довършване на магистралата. Няма друг път. Само че не точно това е начинът. Въпреки това аз ще подкрепя това решение, защото трябва да бъдат осигурени средствата й така, както се разбрахме с колегите, нека между първо и второ четене да се намери и другият механизъм – чрез корекция в бюджета да бъде осигурена тази сума. Благодаря. Само едно уточнение. Става реч за първо и второ четене на законопроекта за промени в бюджета, тъй като това е проект за решение и каквото гласуваме днес – това е. АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Да, в Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Михайлова, струва ми се, че трябва да бъде ясно, че има поне три други причини, които не се назовават гласно, за да се разглежда този проект за решение днес в пленарната зала. Първата, и според мен основна причина, е нежеланието на министър-председателя да поеме отговорност за допълнителните средства, които се налагат завършване на Автомагистрала „Люлин”. Това беше заявено и очевидно той не желае да внесе този въпрос за решение в Министерския съвет. Втората причина е очевидната неспособност на секторните министри да постигнат съгласие с финансовия министър, поради което ролята на арбитър отива не в министър-председателя, а в Народното събрание. И третата причина е да се ползва решението на Народното събрание като индулгенция за това, че в случая Министерският съвет не спазва необходимата процедура да вземе решение, съответно да потърси мандат от Народното събрание, или да търси на базата на собствено решение допълнителното решение и одобрение на Народното събрание за тези средства. Тогава, когато има тези причини, политиката отстъпва на заден план. И Вие сте абсолютно права, че това е прецедент в Народното събрание – да се гледа одобрение на доклад неизвестно на кой по неизвестно какви причини в рамките на българския парламент. Ето това са истинските причини. (СК): Благодаря, госпожо председател. При три реплики съм задължена да направя дуплика, макар че не бяха съвсем реплики. реплики. Част от тях бяха продължение на моето изказване или други части от изказвания, без да са непременно реплики. Затова аз няма да отговарям на част от тях, защото дали някой иска или не иска да осигури финансиране, кой какво казал и къде казал не е нещо, което аз мога да обсъждам и да използвам в това изказване. За мен важното е друго, което искам още веднъж да кажа и това не е формализъм. При решаването на този въпрос място има и Народното събрание. Мястото му обаче е през бюджета. А място има, разбира се, и правителството. Място има и министърът. Нормалната процедура – и тук са моите принципни възражения – това не е формализъм. Принципното ми възражение е, че бюджетът се прави от правителството. Принципното ми възражение е, че разпределението на приходите и разходите, основните пера се правят от правителството. Неслучайно Конституцията е дала единствено на правителството, а не на всеки един народен представител правото на законодателна инициатива. Само Министерски съвет има право да прави промяна или да внася проект за бюджет. Именно тук е моето възражение, че нещо, което е в правомощията на правителството, във финансовата част, която те трябва да дадат, те трябва да дадат как виждат параметрите, а ние да одобрим или да не одобрим. И ако правим някакви корекции като депутати, те са само в рамките на това, което предварително е заявило правителството и е одобрено от парламента на първо четене, тоест по принцип. Всичко друго, което започва да се прави извън тези правила, е недопустимо. А ако започне съвсем да се размества или да не се приеме това, което се предлага от правителството, е състоянието на блама. Аз възразявам парламентът да се бърка в работата на правителството по този извънреден начин! Не е работа на депутатите да казват чрез решение как ще прекроят изцяло бюджета. Това е принципното ми възражение. Не смятам, че това е пътят. Затова казвам „пътят” – ако е изпуснато нещо от първо четене, сега заедно с правителството, чрез нашите предложения на второ четене да бъде коригирано. Ако всички сме коректни и добронамерени,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не мислех да говоря с политически оттенък по този въпрос, но в контекста на това, което беше казано, смятам, че е крайно време българският парламент и въобще всички, които носят отговорността за управлението в България – и опозиция, и управляващи, да се научим, че за такива големи проекти, които обезателно надхвърлят мандатността на един кабинет и едно Народно събрание, трябва да има ясна национална позиция и приемственост. Ако аз се подхлъзна по тезите, които бяха развити тук, мога да потърся политическа отговорност в кабинета на Иван Костов, защото, видите ли, тогавашната Агенция „Пътища” не е направила правилно прединвестиционните проучвания и не е дала рамката за техническото задание за проектиране. Мога да потърся отговорност в правителството на Симеон Сакскобургготски – защо не е проконтролирало изпълнението на проекта по ФАР, който е проектирал тази магистрала и е допуснал да се проектира накрая с български подизпълнител, и да се прави не най-ефективното решение, и тук е малко срам за българските мостостроители, защото ние минахме към градови конструкции, при положение че преди 30 години сме правили мостове с конзолно бетониране. Мога да отида към отговорността на предходното правителство за забавянето с 9 месеца на строителното разрешение и за липсата на възможност за това правителство при изпълнение на правилата по ИСПА да натисне, грубо казано, изпълнителя да не бави, а той бавеше, защото имаше такава ескалация на цените на основните материали и горива, че нямаше как да изпълни този проект. Тук, между другото, ще отворя една скоба. Зададен е въпросът: кой е виновен за договора? Ако трябва в този смисъл да се говори, виновна е делегацията на Европейската комисия, защото въпреки че тя имаше трима от петимата членове на комисията, която избираше изпълнителя на „Люлин”, имаше официални и неофициални разговори с комисията, че тази цена е видимо дъмпингова, в крайна сметка беше наложено да бъде с този изпълнител! Затварям скобата. Но тук възниква въпросът: каква е отговорността на сегашното управление? Уважаеми колеги, предходното управление работеше по реалното изпълнение 26 месеца. Сегашното ще работи до края на финансовия меморандум – от порядъка на 17 месеца. Разбирате, че голямата отговорност тук е дали ли ще връщаме пари и дали ще изпълним магистралата. Ясно е, че и по двата въпроса сме единни – че не трябва да се случва едното, а другото трябва обезателно да се случи. Тук обаче възниква големият въпрос в мен – аз го споделих и в комисията: защо липсва ясна позиция на Министерския съвет, делегиран от нас с правомощия на изпълнителната власт, да поеме отговорността за постигнатия резултат от преговорите по клаузата от ФИДИК? Щом българският министър-председател не иска да застане зад числата, щом неговият главен министър на строежите не иска да застане зад числата, аз си задавам въпроса: защо аз трябва да застана зад тези числа?

Нищо подобно! Сваля 12 милиона непредвидени разходи, които са си в 137-те. Бил правил голям жест, че свалял допълнителните средства от 37 милиона за ескалация на цените след срока на договора и за удълженията на този договор от 37 на 32. Извинявайте, това са кухи числа. Зад тях не стоят материални разходи, които прави. Тук големият въпрос е: ние като Народно събрание трябваше да обсъждаме друго – въпроса да застанем след решение на Министерския съвет, зад гърба на същия този Министерски съвет пред Европейската комисия: че каквато и да се случи до декември, това, което успее да изпълни изпълнителят, ще бъде признато от Европейската комисия и, най-малко, това няма да връщаме на Европейската комисия! Ето, това е дебатът за нас. А не да си прехвърляме политически отговорности. Накрая искам да се обърна към всички вас – помнете, че ако днес подкрепим в тази дефиниция това решение, извинявайте, но българският министър-председател си е измил като с мръсен пешкир ръцете с нас! Извинявам се за грубите думи, но това е истината. Нека Министерският съвет да вземе решение, да внесе между първо и второ четене, ние ще го подкрепим до сумата, която се изисква, за да бъде изпълнена магистралата. Благодаря Ви. Реплики? Заповядайте, господин Агов. Процедура? Заповядайте. Господин Агов, ще имате репликата след процедурата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо председател! Предвид интересната дискусия, която в момента се състои тук, в нашата зала,

включително на точката.

господин Михалевски, защото не са искали да го сключат. И сега оставяте на правителството да свърши вашата работа. Слушайте се един друг, като говорите и вижте кой е прав и кой е крив. Господин Михалевски казва едно, а Вие, господин Мутафчиев, Вие не сте искали да го подпишете и сте прехвърлили топката на сегашното управление. Ето, това е истината. Уважаеми господин Агов, пешкирът вероятно от нашата страна не е много чист, защото много работа сме свършили и, когато работихме и строихме, трябваше някъде да си избършем ръцете в духа на това, което казвате. (Оживление.) Затова аз съм сторонник всяко българско правителство да може да свърши работа и да може накрая достойно да покаже какво е свършило. спора аз не влязох в тези детайли, защото има много въпроси, но това не е мястото – на парламентарната трибуна, а е мястото в изпълнителната власт да се дискутира дали направените промени, одобрени от инженера по проекта за удължаването на пилотите, на фундаментните плочи, където стъпват колоните на естакадите, е релевантно, тоест там има много въпроси и затова аз не влизах в тези детайли. Но тук това, че не го е одобрил предният възложител, не е било по причина, че няма воля, а вероятно, че не е имало достатъчно доказателства. Между другото, аз помолих колегите, които са от Агенция „Пътна инфраструктура” и присъстват тук днес, независимо от хода на обсъждането, ние трябва бързо да вземем решение, за да имат те някакъв минимален шанс да изпълнят това, което са си поставили като задача, а за информация на колегите – до 31 май т.г. сме усвоили 74 млн. евро. За да не загубим нито едно евро от европейското финансиране трябва още 68 млн. евро да направим в следващите месеца. Сметнете по колко се получава, като имате предвид, че за последните пет месеца сме усвоили 12 млн. евро. Тук въпросът е дали отговорността стои по правилния ред. И госпожа Михайлова го каза: изпълнителната власт липсва в този пъзел, господин Агов! И аз съм сигурен, че Вие вътрешно сте съгласен с мен. с мен. Дори и нещо друго, което ме смущава – няма становище на господин Плевнелиев, няма становище! Аз, ако бях на негово място, щях да напиша: съгласен съм – не съм съгласен. Вероятно господин Плевнелиев е пробвал да осигури средствата, но там му е отказано и е прехвърлена отговорността върху нас. И още нещо – строителното разрешение, което толкова много говорим, че трябваше да бъде допълнено с измененията, то и към днешна дата не е допълнено или ако е допълнено – това е станало вчера или днес. Ето това е въпрос, който трябва да си зададем: нашата изпълнителна власт способна ли е да работи и да взема решения? Следващи изказвания? Господин Такоров беше заявил

уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина загубихме много ценно парламентарно време, защото болшинството от изказалите се казаха, че този въпрос може да се реши днес и максимум утре до 18,00 ч. да се направи предложение за промяна в републиканския бюджет и въпросът да бъде решен. Днешното решение е едно безумно решение и губене на парламентарно време. време. То няма да доведе до никакви последствия. Мисля, че дори болшинството от хората, които се изказаха, дори не са чели доклада. В доклада има преамбюл, в който се казва какво е действителното състояние, след това има „Мерки за усвояване”, а следващата втора точка е „Алтернатива за продължаване и приключване на проекта”, където са дадени два варианта. Единият е без подписване на Адендум № 3, а другият - след подписването. заседанието на комисията попитах: защо трябва да подкрепяме мерките? Кои мерки?

И аз питам това нещо, както е предложено, то няма да има никакви последствия. И това решение на Народното събрание ще влезе в сила след като е изтекъл срокът за вкарване на предложение на второ четене. Тогава отново ли ще правим корекция на бюджета? Или, както каза госпожа Менда Стоянова: а, то има 1 млрд. 40 млн. излишък и от там ще ги платим тези пари. Аз мисля, че няма човек в залата, включително и аз, които да не сме за завършването на магистрала „Люлин”. Но не това е начинът, по който ще станат нещата. И както каза госпожа Михайлова, но тя не каза нищо, което аз казвам: какъв ще е ефектът от това решение, което днес ще го гласуваме? Ще кажем да, извиваме ръцете на министър-председателя, който трябва с Министерския съвет да вземе това решение, и ние казваме: 240 народни представители взеха това решение, за да може да се отпуснат тези пари. Това казваме днес с това решение, нищо друго. Аз съм готов да се подпиша на едно предложение за промяна на бюджета и тези пари да влязат. Казвам ви го съвсем откровено, защото съм може би единственият пътен инженер в тази зала и искам тази магистрала да бъде завършена. Това е факт, но това, което правите днес е пълно безумие. Защо? Защото да не повтарям фактите.

Приемаме или подкрепяме? Вижте, толкова набързо е написан този проект за решение, че просто не сте видели разминаванията между термините. Решението е за приемане на доклад, а отдолу със самото решение подкрепяме доклада. И кое подкрепяме? Мерките в доклада. Ами, няма ли да подкрепим алтернативите за продължаване в този доклад? Само мерките ли ще подкрепим? И аз мисля, да не правя процедурно предложение, защото може би съм последният, който се изказва по тази тема, но да прекратим и въобще да не се занимаваме с това решение. Убеден съм, че вие ще го гласувате. Но, разберете, че всеки, който е тръгнал по този път си е счупвал главата.Благодаря ви. Следва изказване на народния представител Корман Исмаилов. Госпожо председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда максимално кратък и ще ви кажа после защо. Мисля, че се каза много и стана ясно, че в тази зала мнозинството колеги са информирани за какво става въпрос, за проблемите с проекта. Всички сме наясно, че този проект е от национално значение, че трябва да бъде приключен максимално бързо, максимално евтино. Всички подкрепяме това нещо. На съвместно заседание на Комисията по европейски въпроси и Комисията по транспорт отделихме повече от един час на въпроса, на Бюджетна комисия – повече от половин час. В момента дебатираме повече от час и половина за мен лично това е изгубено време за народното представителство, загубено време за законодателния процес. Аргументите „за” се чуха. Аз аплодирах и госпожа Михайлова, защото и това предложихме още тогава на комисия, да се внесе в бюджета. Всички бяха на това мнение, че това ще бъде подкрепено, важно е. Попитахме дали ги има тези пари и аз останах с впечатлението, че в резерва за неотложни извънредни разходи към на разпореждане на Министерския съвет тези пари ги има там, защото ако ги няма, тогава е проблем. И с това искам да приключа – всички от опозицията и от Синята коалиция дадохме това послание: това направете и няма да има никакъв проблем. Явно мнозинството сте решили друго. Така че аз също няма да участвам в това гласуване, защото мисля, че не ме засяга, а това е работа на

Няма. Преминаваме към режим на гласуване. Господин Такоров, Вашето предложение процедурно може да бъде по една от петте хипотези – прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията или отлагане на гласуването. Кое от тях правите? Ами, да, защото към момента няма коректно направена процедура на някое от тези основания, които са тук. Поддържате ли някаква процедура, за да я направите? Давам Ви възможност да се конкретизирате, тъй като няма валидно направено от Вас предложение за процедура. Няма такова! Госпожа Михайлова има редакционно предложение към проекта за решение, който се съдържа в становищата на четирите комисии и който е различен от проекта за решение от проекта за решение от вносителя. Ще изчета проекта по решение на вносителя с онзи проект, който се съдържа като редакция, след което ще минем към гласуване на редакционните поправки. Решението по проект на вносителя е в две точки: „1. Подкрепя предложените в доклада мерки за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”. 2. Възлага на правителството да осигури финансови средства от Националния бюджет извън Финансовия Меморандум по ИСПА за обезпечаването на Адендум 3 към Договор № 2001/BG/16/Р/РТ/ 004, „Строителство на автомагистрала „Люлин” – околовръстен път София до пътен възел „Даскалово”.” Този проект за решение в този му вид не се подкрепя от комисиите, които са го обсъдили. Те излизат със следния проект за решение: „РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин” Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Подкрепя предложените мерки за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”.” Към този проект госпожа Михайлова има редакционна бележка, в смисъл да бъде коректно изписано наименованието на доклада и обекта, който е предмет на договора, обсъждан от нас в дебатите. Предложението на госпожа Михайлова бе решението да звучи по следния начин: „Решение за приемане на Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура” относно мерки за приключване на Проекта „Строителство на автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път – пътен възел „Даскалово” в срока на финансовия меморандум.” Това да бъде в наименованието на решението.

„Подкрепя предложените мерки в Доклада на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура” относно

ЦАЧЕВА: Не ме слушате внимателно, господин Мутафчиев. Изписва се „Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура”. Това е предложението на госпожа Михайлова. Вие можете да го подкрепите, да го отхвърлите или да се въздържите. Подлагам на гласуване предложението за допълнение във формулировката на наименованието на решението и в диспозитивната част с добавяне на текстовете, които изчетох. РЕПЛИКА ОТ Гласуваме редакционното допълнение на госпожа Екатерина Михайлова в наименованието на решението и в